Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Viðreisnar um að Guðbrandur Einarsson verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Viðreisnar í Suðurkjördæmi, Sandra Sigurðardóttir. Kosning Söndru Sigurðardóttur hefur verið prófuð og samþykkt en hún hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að rita undir eiðstafinn.

Það stangast á við afdráttarlausar fullyrðingar uppljóstrarans í málinu. Báðar geta ekki verið að segja satt. Raunar sagði hæstv. forsætisráðherra einnig hér í pontu að það kæmi fram í birtri tímalínu ráðuneytisins að engin ósk um trúnað hefði komið inn í forsætisráðuneytið. Það er sannarlega rangt. Það kemur hvergi fram í þeim gögnum sem ráðuneytið birti. Í þingræðisríkjum er eitt það alvarlegasta sem gerist ef ráðherra segir þinginu ekki satt. Ég veit ekki hvað er satt og rétt í þessu, virðulegi forseti, en ég tel brýnt að forseti hlutist til um að hæstv. forsætisráðherra hafi tækifæri sem fyrst til að skýra betur þessa stöðu gagnvart þinginu.

að málið verði tekið þar til skoðunar og þeir angar þess sem óljósir eru leiddir þar í jörðu með það fyrir augum að það sé hægt að draga línu í draga línu í sandinn með þetta mál og halda áfram, ekki gagnvart því sem var tönnlast á í gær, að það væri verið að ræða sérstaklega atburði fyrir 35 árum síðan. Það var enginn að því, alla vega ekki nema þá í algeru framhjáhlaupi.

alveg sama hver þau eru. Hins vegar finnst mér líka mikilvægt að koma hér upp og bera af okkur í Framsókn sakir. Mér finnst bagalegt og í raun alvarlegt þegar ráðherra í ríkisstjórninni, hæstv. utanríkisráðherra í þessu tilviki, formaður Viðreisnar, kom hér upp og sakaði stjórnarandstöðuna alla um að rifja upp og vera að fjalla um þetta viðkvæma mál sem átti sér stað fyrir 35 árum síðan þegar við höfum með engum hætti

það er auðvitað þannig að forsætisráðuneytið brást mjög snemma við. Það var birt tímalína atburða um það hvernig hlutirnir þróuðust.

að gera það og það hefur legið í orðum og verið bara sagt beint af hæstv. forsætisráðherra sjálfum. Ég vildi auðvitað bara halda því hér til haga. Það er ekki eins og hér sé einhver að tala gegn því að hlutir verði skoðaðir eða farið betur yfir. En ég vek athygli þingheims á því að það hefur verið birt tímalína, það hafa verið birt samskipti og það hefur verið farið mjög nákvæmlega yfir það hvað gerðist þarna sem lýtur að því sem hv. þingmenn stjórnarandstöðunnar eru að spyrjast fyrir um. Það er enginn að reyna að koma sér undan því að þingið fari yfir þetta ef menn telja þörf á því.

að heyra einn af forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar í gær kasta því fram að við í stjórnarandstöðunni værum með einhverja þórðargleði yfir persónulegum harmleik og einhverri þeytivindu fortíðarinnar sem fyrrverandi hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hefur lent í. Það hefur þessi stjórnarandstaða svo sannarlega ekki gert.

þar sem kom fram að það hefur ekki legið á neinum svörum. Allar upplýsingar hafa verið birtar. Ráðherrar sátu hér undir óundirbúnum fyrirspurnum í gær og svöruðu þeim öllum skilmerkilega. Ef nefndarmenn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd vilja taka málið upp þá eru þeir bara með þann rétt sem þeir hafa í þeirri nefnd. Eftir stendur

Að lokum þá hafna ég alfarið orðum hæstv. utanríkisráðherra, að loksins ætli stjórnarandstaðan að tala um mál nær í tíma en fyrir 35 árum síðan. Að sjálfsögðu, eðli máls samkvæmt, er ekki hægt að ræða þetta mál nema út af því hver grunnurinn er.

Það var blaðamannafundur allra formanna stjórnarflokkanna þar sem blaðamenn gátu spurt allra þeirra spurninga sem þeir vildu. Öll tímalína málsins var birt.

til að upplýsa eða fræða eða fara yfir það sem þarna gerðist. Ástæðan fyrir því er mjög einföld. Það er ekkert sem blasir við í þessu máli sem segir að hæstv. forsætisráðherra hafi brugðist með einhverjum hætti ranglega við. Það sem hæstv. utanríkisráðherra var að tala um hér í ræðustól í gær

jafnvel þótt pólitíkin geti stundum verið svolítið grimm.

og af því að því hefur verið haldið fram að það hafi verið sérstakur dugnaður fyrirsvarsmanna ríkisstjórnarinnar að svara fyrirspurnum í þessu efni, mæta á blaðamannafundi, leggja fram tímalínu og þar fram eftir götunum, þá man ég varla eftir óundirbúnum fyrirspurnatíma þar sem lægra hlutfalli spurninga hefur verið svarað heldur en gert var hér í gær. Bara það eitt og sér myndi nú réttlæta að þetta væri tekið til frekari skoðunar.

Rétt er að staldra aðeins við hvað þar kom fram. Ég fullyrði að óumdeilt sé að framúrskarandi lífskjör íslensku þjóðarinnar byggi á samkeppnishæfni útflutningsstoða okkar, undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar; ferðaþjónustu, hugviti, framleiðslu á áli og sjávarútvegi. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er skýrt kveðið á um að stefna skuli að aukinni verðmætasköpun í íslensku hagkerfi. Það ætti því að vera ríkisstjórninni kappsmál að styðja við samkeppnishæfni þessara undirstöðuatvinnugreina sem og annarra, fjölga störfum og þannig styðja hagvöxt og lífskjör. Stundum þýðir það einfaldlega að ríkið þurfi að gera minna. Ríkisstjórnin ætlar hins vegar að gera meira, a.m.k. hvað snertir bæði ferðaþjónustu og sjávarútveg. Frú forseti. Mikilvægt er að almenn sátt ríki um starfsemi atvinnugreina hér á landi hvað sem þær heita. Reglur eru vissulega mannanna verk og ekki skrifaðar í stein. Það er sjálfsagt að skoða hvort tilefni sé til að breyta þeim. Samhliða er mikilvægt að hafa í huga að íslenskur sjávarútvegur er burðarás í atvinnulífi um land allt. Á undanförnum áratugum hefur verið gripið til ýmiss konar aðgerða til að gera íslenskan sjávarútveg sjálfbæran og arðbæran þannig að óvíða í heiminum er sjávarútvegur rekinn á eins hagkvæman hátt. Þessi eftirsóknarverða staða varð ekki til úr engu heldur byggir hún á rannsóknum og ákvörðunum út frá þeim. Allar breytingar á kerfinu sem til umræðu eru verða að skoðast með þetta til hliðsjónar. Frú forseti. Hér er mikið í húfi og mikilvægt að vanda til verka.

Opni háskólinn og deildir íþróttafræði og sálfræði í Háskólanum í Reykjavík standa að ráðstefnunni Vöðvaverndardagurinn á fimmtudaginn kemur. Í ár verður áherslan á mikilvægi miðlunar réttmætra upplýsinga í nútímasamfélagi með áherslu á vitundarvakningu og vöðvavernd. Vöðvavernd er gríðarlega mikilvæg fyrir lýðheilsu allra Íslendinga og er ég svo heppinn að fá að taka þátt í ráðstefnunni að þessu sinni. Þar mun ég fjalla um mikilvægi þess að koma upplýsingum um lýðheilsu til landsmanna. Ég hef verulegar áhyggjur og hef haft lengi af því hvert við stefnum. Fjármagn til forvarna hér á landi er skammarlega lítið og svo skiljum við ekkert í því af hverju þær gríðarlegu áskoranir sem á okkur dynja vegna lýðheilsu þjóðarinnar vaxa hratt og kostnaðurinn með. Ég náði þeim árangri á síðasta kjörtímabili í tvígang, virðulegi forseti, að fá samþykkt auka tímabundið framlag í lýðheilsusjóð. Nú þarf að gera það varanlegt og miklu meira en það.

Nú erum við í dauðafæri til að samþykkja á þinginu þingsályktunartillögu mína um lýðheilsumál og sækja fram í málaflokknum af miklum eldmóði. Ég hvet íslensk stjórnvöld, Alþingi og samfélagið að koma með okkur í þá vegferð. Það er ekkert mikilvægara í lífinu heldur en heilsan. Pössum upp á hana og verndum hana.

Frú forseti. Flokkur fólksins hefur verið sá flokkur sem hefur einna mest barist fyrir verndun og velferð dýra. Matvælastofnun gegnir eftirliti með þessum málaflokki en alloft birtast sláandi fregnir og myndir af dýraníði og gera því skóna að það viðgangist meira en fólk heldur. Á þessari stundu vitum við auðvitað ekkert um hversu mörg dýr búa við óviðunandi aðstæður. Þeir sem gerast sekir um dýraníð fá í mesta lagi sekt ef tekst að sanna gjörðir þeirra þótt oft þurfi að aflífa dýr eftir misþyrmingar eða slæman aðbúnað af hálfu eigenda. Þetta er auðvitað með öllu óásættanlegt. Finna verður leiðir til að allir þeir sem hafa minnsta grun eða vísbendingu um eða verða vitni að dýraníði geti komið upplýsingum umsvifalaust til eftirlitsaðila svo hægt sé að bregðast strax við. Fyrsta skrefið er auðvitað að tryggja að dýrið sé öruggt og að meint ofbeldi sé stöðvað. Refsa ætti þeim sem fara illa með skepnur og níðast á dýrum með tilhlýðilegum hætti ásamt því að bjóða upp á betrun og bætta hegðun. Dýr eiga velferð sína alfarið undir eigendum eða þeim sem sinna þeim. Dýraníðingar sem eru staðnir að verki en ganga frá verknaðinum án afleiðinga eru líklegir til að halda atferli sínu áfram. Matvælastofnun gegnir nú eftirlitshlutverki dýraverndar. Þetta eftirlit þarf að styrkja með skýrari heimildum til víðtækra aðgerða og inngripa þegar aðstæður kalla. Með breyttu verklagi geta eftirlitsaðilar gripið af meiri krafti og áræðni inn í þessi mál með það að markmiði að stöðva ofbeldi gegn varnarlausum dýrum. Nú hefur atvinnuvegaráðherra óskað eftir því við dómsmálaráðherra að kanna möguleikann á því að Neyðarlínan taki við tilkynningum frá almenningi í gegnum 112 þegar fólk verður vart við dýr í neyð. Það verði síðan Neyðarlínunnar að vinna úr umræddum tilkynningum og koma boðum til eftirlitsaðila. Hér væri því möguleg leið til að fá upplýsingar um óviðunandi aðbúnað og aðstæður dýra eða ef grunur leikur á að verið sé að meiða eða níðast á dýri.

Það er mikið fagnaðarefni að þjóðin fái loksins sanngjarnara gjald fyrir notkun á okkar sameiginlegu auðlind. Ríkisstjórn Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins er einhuga um að við náum fram þessu réttlæti og að auðlindagjöld skuli renna að hluta til nærsamfélagsins. Strax í upphafi samstarfs þessarar ríkisstjórnar var hafist handa við að meta hvort veiðigjald endurspeglaði í raun réttlát auðlindagjöld. Ljóst var í þeirri vinnu að gera þyrfti breytingar svo gjaldið endurspeglaði í raun verðmæti þess afla sem verið var að sækja í okkar sameiginlegu auðlind.

Gagnrýnendur hafa bent á að þessi leið sem nú verður farin muni hafa veruleg áhrif á litlu og meðalstóru útgerðirnar. En, frú forseti, það er mikilvægt að halda því til haga að svo verður ekki. Hæstv. ráðherra hefur tilkynnt að samhliða verði frítekjumark hækkað sem mun gagnast þessum fyrirtækjum verulega. verulega. Ég ítreka að það er ekki verið að hækka veiðigjald flatt án þess að koma til móts við sjónarmið þessara fyrirtækja. Frú forseti. Fiskurinn er ein verðmætasta auðlind þjóðarinnar. Hann er líka í eigu hennar. Það er tímabært að gjöld fyrir afnot af henni endurspegli það verðmæti. Hæstv. forseti. Um þessar mundir er 10. bekkur um allt land að þreyta PISA-prófið, próf sem mælir náttúrufræði, lesskilning og stærðfræði í grunninn.

Markmiðið er að mæla hæfni nemenda til að beita þekkingu sinni og leikni í raunverulegum aðstæðum, verkefnum og áskorunum sem þeir munu mæta eftir grunnskóla í sínu daglega lífi, ekki bara í hefðbundnu bóknámi. Hverju hefur menntakerfið skilað okkur hingað til? Um helmingur drengja er ekki með grunnfærni í lesskilningi, þriðjungur stúlkna er á sama stað, og 28% nemenda eru ekki með grunnfærni í sköpun eftir tíu ára skyldunám. Starfsmaður Menntamálastofnunar með 20 ára reynslu í fyrirlögnum forprófana PISA segir að í sumum skólum sé undirbúningi fyrir prófið verulega ábótavant en í öðrum skólum sé allt í stakasta lagi. Hvar er jafnræðið þar? Hann segir einnig það sem ég er að segja, ekki af því að ég held það heldur af því að ég veit það, að mjög margir nemendur sinna nafnlausum prófum og könnunum „með hangandi hendi“, svo vitnað sé beint í þennan starfsmann.

Ef rétt er að þetta séu skilaboðin, hvað er þá verið að kenna börnunum okkar? Að leggja sig ekki fram í öllum verkefnum? Að sinna ekki verkefnum ef þau fá ekki umbunina alveg strax? Þetta eru ekki góð skilaboð út í lífið. Gerum betur.

Þar ályktaði flokkurinn að Noregur ætti að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið með hraði ef aðstæður kölluðu á það. Um er að ræða einn áhrifamesta flokk Noregs en innan flokksins hafa hingað til verið skiptar skoðanir varðandi aðild að Evrópusambandinu.

Það eru stórtíðindi, sér í lagi þar sem þá yrði það raunverulegur möguleiki að EES samanstæði aðeins af Íslandi og Liechtenstein. Það þjónar ekki hagsmunum Íslendinga.

Ég leyfi mér að vera skýr í þeim efnum að það er ekki svo að markmiðið sé að hræða fólk til Brussel þó að breytt heimsmynd kalli á að margir endurhugsi afstöðu sína til Evrópusambandsins, líkt og systurflokkur Sjálfstæðisflokksins gerði um liðna helgi.

Frú forseti. Ég kem hér til að ræða störf þingsins eftir þann leikþátt sem við urðum vitni að í gær undir liðnum óundirbúnar fyrirspurnir. Ítrekað hefur komið fram að valkyrjurnar hafi rætt í sameiningu þá valkosti sem uppi voru og í kjölfarið á þeim valkostum sem stóðu fyrrverandi ráðherra til boða sá hún þann kost einan að segja af sér en tiltók jafnframt að hún væri ekki sátt. Því voru spurningar mínar eftirfarandi: Hverjir voru hinir valkostirnir? Var óbreytt mönnun ríkisstjórnarinnar valkostur? Telur forsætisráðherra eitthvað refsivert í málinu? Og að lokum: Settu tvær valkyrjur þrýsting á þá þriðju? Í gott sem engu var þessum spurningum svarað heldur snúið út úr með þeim hætti að við ættum ekki að ræða 35 ára gamalt mál og við ættum ekki að gera málið pólitískt. Forseti. Þetta er auðvitað ekki boðlegt. Málið varð pólitískt þegar ráðherra var þvingaður til afsagnar. Það er það sem var til umræðu, ekki 35 ára gamalt mál. Hefði kannski verið ráð hjá valkyrjunum að anda ofan í kviðinn áður en ráðherranum var hent fyrir lestina og þær voru strax í kjölfarið mættar til að klappa sér á bakið fyrir hversu mikið einsdæmi það væri að ráðherra segði af sér svona fljótt? Þetta er öll samstaðan.

Fyrsta höggið, fyrsta sjokkið. Lausar tennur þegar hann keyrir höfuð hennar fullum þunga ofan í jörðina meðan tjaldstæðisgestir horfa á en gera ekkert. Löggan sem sagði: Kæra hann? Já, já, viltu ekki bara sofa á þessu í nótt og koma svo á morgun? Hún vaknar reglulega við hann ofan á sér um miðjar nætur — brýtur alltaf öll mörk — sefur á varðbergi því hann brjálast ef börnin skríða upp í. Öskur, læti og ásakanir út af öllum mögulegum hlutum þangað til hún er orðin svo þreytt að það verður einfaldara að halda friðinn, spila leikinn, láta undan. Hvert á hún annars að fara? Vera meðvirk, verja hann í von um að einhvern tímann efni hann loforðin. Einangrast. Niðurlægingar, lygar, niðurbrot. Drullaðu þér frá andlitinu á mér áður en ég kúgast. Ég kúgast ef ég horfi á þig. Svo læst hann kúgast. Ég elska þig. Ég veit ekki hvað ég myndi gera ef þú færir frá mér. Hún pakkar rétt nauðsynlegustu fötum sínum og barnanna, skjálfandi af hræðslu yfir því að hann komi að henni. Hefur þú aldrei átt þér drauma? Spyr hún. Jú, að drepa þig. Svo hlær hann. Hún er konan sem stendur hér í pontu Alþingis í dag. 14 ár af ofbeldi. Það er ástæða fyrir því að ég á schäfer-hund, ég get treyst því að hann verji mig. Það gerir kerfið ekki. Rödd heyrist: Já, en hvað með konur sem ljúga? Með sömu rökum get ég sagt: Hey, bönnum öllum karlmönnum að vinna með börnum þar sem flestir barnaníðingar eru af því kyni. Erum við til í það? Örugglega ekki. Mæðuleg rödd heyrist: Já, en þetta eru svo flókin mál. Nei, þau eru nefnilega alls ekkert flókin. Hættum að kyngera ofbeldi. Ofbeldi er bara ofbeldi sama hver beitir því. Á meðan löggjafarvaldið tekur sig ekki saman í andlitinu þá mun þessi faraldur halda áfram að blómstra í skugga þess. Vorkunn gagnast þolendum ekkert. Afstaða og aðgerðir gera það. Afleiðingar ofbeldis fylgja þolendum út lífið. Það eyðileggur líf og það tekur líf. Það hefur stór keðjuverkandi áhrif út í samfélagið okkar sem sýkir það, veikir, kostar það lýðheilsuna, geðheilsuna og sendir kynslóðir áfram veginn haltar og/eða brotnar.

Virðulegur forseti. Frumvarp til laga um breytingar á sjúkratryggingum er nú til umræðu og vinnslu í þinginu í þriðja sinn að mér skilst. Það er verið að leggja til ágætar breytingar en að mínu mati er kjörið tækifæri á þessu þingi að binda svo um hnútana í lögunum að allir sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda geti fengið hana eins hratt og örugglega og mögulegt er. Nýtum tækifærið núna og skerpum á því að fé eigi að fylgja sjúklingnum. Setjum þarfir og réttindi sjúklingsins í forgrunn, ekki rekstrarformið eða hvort um erlendan eða innlendan þjónustuaðila er að ræða. Það er það sem felst í raun í sjúkratryggingum, að allir eigi sama rétt á heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Látum þá ekki fyrrgreinda þætti þvælast fyrir. Þegar hér á landi eru starfandi aðilar í heilbrigðisþjónustu sem geta sannarlega veitt þjónustuna sem fólk þarf og er að bíða eftir, nýtum þá. Eins og lögin kveða á um núna er verið að festa áfram í sessi niðurgreiðslu heilbrigðisþjónustu erlendis, þjónustu sem oft og tíðum, eins og við þekkjum, er hægt að veita hér á landi með skemmri biðtíma. Aukum skilvirkni, styttum bið fjölda fólks til að sækja hér þjónustu og jöfnum hlut einkarekinna þjónustuaðila við þá erlendu. Það einfaldar lífið og minnkar sóun að þurfa ekki að fara utan. Okkar er að tryggja réttindi fólks. Það er sjúklingnum yfirleitt til mikilla hagsbóta að komast í aðgerð sem fyrst, komast fyrr aftur á vinnumarkaðinn og almennt bæta lífsgæði sín og heilsu. Nú er lag. Sýnum að okkur sé alvara með að (Forseti hringir.) bæta þjónustuna. Látum fé fylgja sjúklingi. Við munum fara nánar yfir þetta mál í velferðarnefnd þar sem málið er til umfjöllunar og vonandi næst samstaða um þetta jafnræðismál á þessu þingi.

og er þá ekki meðtalið vinnutap, ferðakostnaður eða slíkt. Umfangið á þessum fimm námskeiðum sem hver og einn þarf að sitja er nú þegar ekki í neinu samræmi við það sem aðrar greinar í landinu þurfa að sitja undir. Og nú á að bæta verklegum þáttum við, sem mun þýða að á fimm ára fresti þurfa íslenskir atvinnubílstjórar að sitja á skólabekk sem nemur nálægt því einum þriðja af heildarnámi þeirra; nálægt einum þriðja af heildarnáminu. Var þessi innleiðing á sínum tíma nauðsynleg? Nei, hún var það ekki. Er viðbótin sem er fyrirhuguð nauðsynleg? Nei, hún er það ekki. Þetta er pólitísk ákvörðun, hvoru tveggja. Reglurnar eru skrifaðar fyrir allt annað umhverfi. Tilskipunin var á sínum tíma til að auka öryggi í milliríkjaakstri

eru að aka innan sömu laga og reglna allan sinn starfsferil en kostnaður atvinnulífsins er hins vegar verulegur. Er þetta gullhúðun eða er þetta bara til að viðhalda evrópsku samræmi? Í ljósi þess að reglurnar virðast hafa takmarkaðan ávinning hér á landi má spyrja: Er þetta innleiðing án nauðsynlegs mats á staðbundnum þörfum, sem einmitt er eitt einkenni gullhúðunar? Innleiðing án nauðsynlegs mats á staðbundnum þörfum er eitt af einkennum gullhúðunar.

Virðulegi forseti. Áralangt verkleysi fyrri ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og VG í málefnum barna með fjölþættan vanda leiddi til neyðarástands í málaflokknum. Í síðustu viku rofaði þó aðeins til þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur og Samband íslenskra sveitarfélaga, undir forystu þáverandi formanns, Heiðu Bjargar Hilmarsdóttur borgarstjóra, skrifuðu undir samkomulag um málaflokkinn. Samkomulagið sýnir svo ekki verður um villst að ný ríkisstjórn hefur tekið við stjórn landsins, ríkisstjórn sem ætlar sér að láta verkin tala, sem við sjáum líka á fréttum dagsins um breytingar á lögum um veiðigjöld. Sveitarfélögin hafa lengi kallað eftir úrbótum og skýrari verkefna- og ábyrgðarskiptingu í málaflokknum án þess að fá nokkurn hljómgrunn hjá fyrri ríkisstjórn. Málin festust einmitt í þeim farvegi sem erindislaus ríkisstjórn helst óskar sér, karpi milli ríkis og sveitarfélaga. Það er fullkomlega óásættanlegt því að hér er um að ræða börn og ungmenni í viðkvæmri stöðu sem ekki mega við neinni óvissu. Karp um kostnað og verkefnaskiptingu ríkis og sveitarfélaga er nefnilega ekki stóra málið í þessu samhengi. Stærstu fórnarlömbin eru ekki fjárhagsáætlanir eða ársreikningar sveitarfélaganna heldur börnin og ungmennin sem lífsnauðsynlega þurfa á þessari þjónustu að halda. Þetta snýst auðvitað fyrst og fremst um það að leysa málin þannig að hægt sé að styðja við þau og fjölskyldur þeirra af festu og öryggi. Forsenda þess að það gangi eftir er traust samstarf ríkis og sveitarfélaga. Samkomulagið sem undirritað var í síðustu viku, auk samkomulagsins um uppbyggingu hjúkrunarheimila, sýnir líka að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, ólíkt fyrri ríkisstjórn, er tilbúin í raunverulegar viðræður við sveitarfélögin í landinu um sanngjarna og eðlilega tekju- og verkaskiptingu vegna mikilvægra verkefna sem hið opinbera sinnir. Það er því ánægjulegt að sjá að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur mál sem snúa að börnum og ungmennum traustum tökum strax á upphafsmánuðum á starfstíma sínum. Það undirstrikar enn á ný að hér er tekin við ríkisstjórn sem mun láta verkin tala þegar kemur að velferð barna og ungmenna. Virðulegi forseti. Það eru góðar fréttir.

Þar er verið að bregðast við ákalli þjóðarinnar um sanngjarna skiptingu á arðseminni sem sprettur af nýtingu þjóðarauðlindar, ákalli sem enginn getur efast um að sé raunverulegt, enda hefur það komið fram í hverri skoðanakönnuninni á fætur annarri árum og áratugum saman. Þeir flokkar sem nú mynda ríkisstjórn voru kosnir til að breyta samfélaginu fyrir hönd almennings og með því frumvarpi sem lagt er fram í dag eru þeir að sýna það í verki. Sérhagsmunaöflin sem notið hafa þess að greiða einungis lítinn hluta af því sem eðlilegt er til samneyslunnar fyrir aðgengi sitt að þjóðarauðlindinni munu berjast hart á móti þessum breytingum. Það munu þau gera í þessum sal og utan hans. Sagan sýnir okkur það og við sem sátum á þingi árin eftir hrun, þegar síðast var reynt að hrófla við sjávarútvegskerfinu, munum vel eftir því þegar stórútgerðirnar sigldu flotanum flautandi í land til að mótmæla þeim breytingum. Þrátt fyrir þá breytingu sem verið er að gera mun útgerðin áfram fá tvo þriðju hluta af hagnaðinum af hverri veiðiferð og greiða þriðjung fyrir afnot af auðlindinni. Breytingarnar verða gerðar þannig að áhrif á lítil og meðalstór útgerðarfyrirtæki verða hverfandi. Þá liggur fyrir að viðbótarfjármagnið sem mun fást í ríkiskassann vegna hærri veiðigjalda á stórútgerðina mun að miklu leyti fara í vegabætur á landsbyggðinni. Forseti. Sjávarauðlindin er sameign þjóðarinnar. Það er sanngjarnt og eðlilegt að þeir sem fá að nýta hana og hafa upp úr því gríðarlega framlegð og hagnað greiði fyrir það sanngjarnt afgjald. Það ætlar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að tryggja, fyrst allra ríkisstjórna. Hæstv. forseti. Á morgun og hinn fara fram rektorskosningar við Háskóla Íslands í annarri umferð. er fagnaðarefni að hér á landi skuli lýðræðislegar kosningar fara fram innan veggja stærsta háskóla landsins um æðsta embætti hans. Í tilefni þess langar mig að vekja athygli á mikilvægi íslenskra háskóla og jafns aðgengis að námi hér á landi. Háskólar eru lykilforsenda framfara, nýsköpunar og þekkingar í nútímasamfélagi og sterkir háskólar hafa mikla þýðingu fyrir framþróun íslensks samfélags. Við eigum að stefna að því hér á landi að vera í fremstu röð þegar kemur að vísindum og menntun en jafnframt gæta þess að til staðar sé á Íslandi jafnrétti til náms þegar kemur að háskólastiginu og öðrum stigum. Við þurfum að styrkja og efla íslenska háskóla svo þeir geti sinnt hlutverki sínu gagnvart nemendum, vísindum og samfélaginu í heild. Eitt tól sem við höfum til þess að styðja við jafnrétti til náms er Menntasjóður námsmanna sem áður hét Lánasjóður íslenskra námsmanna. Að undanförnu hefur Menntasjóðurinn verið endurskoðaður en lántakendum hefur fækkað. Því eru vísbendingar uppi um að sjóðurinn gegni ekki lengur hlutverki sínu sem félagslegur jöfnunarsjóður. Þessu verðum við að breyta og því fagna ég væntanlegu frumvarpi hæstv. menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, Loga Einarssonar, sem tekur mikilvægt skref í þá átt, átt, m.a. með breytingu á styrkjakerfi námslána, þannig að þau sem uppfylla kröfur um námsframvindu fái, verði frumvarpið að lögum, 20% niðurfellingu námslána við lok hverrar námsannar og 10% við námslok. Þetta er í samræmi við ábendingar Landssamtaka íslenskra stúdenta og fleiri aðila og færir kerfið okkar nær fyrirmynd námslánakerfis Noregs sem miðað var við þegar upphaflegt námslánakerfi var endurskipulagt.

Frekari endurskoðunar er þörf í framhaldinu og þar er verk að vinna til að tryggja að Menntasjóður námsmanna verði sannarlega það félagslega jöfnunartól sem lánasjóðnum var upphaflega ætlað að vera.

Ég hef fengið mikil og jákvæð viðbrögð í samfélaginu öllu varðandi minnihlutaálitið í þessu máli. Kennarar og foreldrar hafa haft samband en mest þó ungt fólk og nemendur sem eru í raun stærstu hagsmunaaðilarnir í þessu máli. Ég verð því hlutlaus í áliti meiri hlutans og óska eftir því að fá fulltrúa ungs fólks og nemenda fyrir nefndina á milli umræða. Samtal við þennan stóra hagsmunahóp hefur ekki átt sér stað.

í þeim umræðum, og svo sem í fyrri umræðum á fyrri stigum, þá hefur það verið tilfinning okkar að það þurfi sannarlega að fá fleiri hópa að borðinu. Við fengum nú einhverja en einkum þá sem voru jákvæðir og eftir dúk og disk, jú, þá sem höfðu ákveðin krítísk sjónarmið uppi um þetta mál.

sömuleiðis, hvort hann sé með einhverjar aðrar áherslur í þessu, bara til að viðra þetta mál áfram og halda áfram þessari pólitísku vinnu. Svo verðum við einmitt hlutlaus á þessari afgreiðslu áfram en höldum áfram með þetta í nefndinni.